Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Tere päevast kõik, kes te olete tulnud tänast infotundi jälgima siia Riigikogu rõdudele, ja kõik, kes te jälgite meid sinise ekraani vahendusel! Me alustame 5. juuni infotundi. Kõigepealt, head kolleegid, palun kohaloleku kontroll!

on registreerunud 11 Riigikogu liiget, puudub 90. Tänases infotunnis osalevad järgmised valitsuse liikmed: välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes, sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja terviseminister Riina Sikkut. Meie infotunni reeglid on ikka samasugused nagu ka varasematel kordadel. Riigikogu liige võib registreeruda ainult ühe küsimuse esitamiseks. Küsimuse esitamiseks on aega kaks minutit

veel täiendavaid küsimusi. Aga asume asja juurde. Tänane esimene küsimus on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on Eesti-Gruusia suhted. Vadim Belobrovtsev, palun!

kolleegid, asume nüüd asja juurde. Esimene küsimus on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes, küsib Riigikogu liige Vadim Belobrovtsev ja teema on Eesti-Gruusia suhted. Vadim Belobrovtsev, palun!

esinesite seal laval ja ausalt öeldes käitusite minu meelest natuke imelikult. Tsiteerin endist välisministrit, Euroopa Parlamendi liiget Marina Kaljuranda, kes ütles: "Ma olen näinud siin paari fotot, kus ta näeb välja ikka päris selline, ma ei tea, kuidas seda viisakalt öelda, metsik." Kas teie arvates teie käitumine tol päeval Thbilisis oli kohane? Kas seda ei saa võtta sekkumisena teise riigi siseasjadesse? Võtame veel arvesse seda, et Gruusia on väga pikalt olnud meie hea sõber, meie strateegiline partner, kellega meil on aastaid ja aastaid olnud väga head suhted, ja nüüd need suhted on pingestunud. Me võime suhtuda erinevalt sellesse seaduseelnõusse, millest

Suur tänu! Enne kui ma annan sõna välisminister Margus Tsahknale, täpsustan, et peaminister Kaja Kallas on teel välisvisiidile Poolasse – et kõik oleks täpne. Aga nüüd, palun, välisminister Margus Tsahkna peaministri ülesannetes! Ilus muusika. Nii. Hea küsija! Ma olen väga tänulik, et te selle teema siia tõite ja ma saan avada tagamaid. Üks asi on, mida meedias öeldakse, aga teine on see, mille pärast see visiit toimus. Nimelt, meil oli ühine otsus, et Eesti, Läti, Leedu ja Islandi välisminister lähevad ühisele visiidile Gruusiasse. Põhjuseks oli see, et Gruusia valitsus on oluliselt taganenud kokkulepetest ja lubadustest, mille ta on andnud ka oma rahvale, aga eelkõige Euroopa Liidule.Eesti on Euroopa Liidu liikmesriik. Ma olen teiega absoluutselt nõus, et kõik need aastad oleme me toetanud Gruusia rahva soovi liikuda Euroopa Liidu liikmelisuse ja ka NATO liikmelisuse suunas. Seda on ka [Gruusia] tänane valitsus kuni viimase ajani lubanud oma rahvale, aga eelkõige Euroopa Liidule nende läbirääkimiste käigus, mis on nendega peetud.Nüüd,

alates sellest, et me oleme andnud Gruusiale viisavabaduse ja me rahastame nende väga suuri projekte, mis puudutavad kodanikuühiskonda, aga ka erinevaid reforme. Eelmise aasta lõpus sõlmiti kokkulepe, et Gruusiale antakse ametlik Euroopa Liidu kandidaatliikme staatus,

on Gruusia mitte ainult neid kokkuleppeid rikkunud, vaid tegelikult muutnud ka Gruusia välispoliitilist suunda. Ja selle vastu inimesed tänaval meelt avaldavadki. Tuletan meelde, et nende meeleavalduste taga ei ole ühtegi poliitilist jõudu, vaid Gruusia inimesed. Meie sõnum sellel meeleavaldusel oli väga selge ja läks kokku ka Gruusia valitsuse lubadustega. Me ütlesime selgelt välja ainult ühe asja: Gruusia koht on Euroopa Liidus. Suur Suur tänu! Meil on siin vahepeal olnud jutuaineks ka saali akustika ja ma siit kõrvalt ei kuulnud ikkagi päris täpselt. Nimelt, peaminister on teel visiidile Norrasse, mitte Poola. Norra ja Poola kõlasid ühtemoodi ja ma kuulsin valesti. Ühesõnaga, täpsustus on väga oluline: peaminister on teel visiidile Norrasse.

sellesse, kuidas see seaduseelnõu välja näeb. Ma olen teiega absoluutselt nõus, et meie ühine huvi on see, et Gruusia oleks teel Euroopa Liitu,

kas automaksuvastane meeleavaldus või valitsuse poliitika vastane meeleavaldus, mis võib-olla ei olegi ühe või teise erakonna korraldatud, vaid on stiihiline, spontaanne ja poliitiline, seal]? Kuidas me peaksime sellesse olukorda suhtuma, et mõne teise riigi välisminister tuleb siia, ühineb meeleavaldusega, võtab seal sõna ja nii edasi? Aitäh!

toimus sellesama spiikri pressikonverents, kus ta ütles välja, et meie kui Euroopa Liidu esindajad, kui Euroopa Liidu välisministrid oleme täiesti nõus sellega, mida nende valitsus teeb.

et see jääks kehtima. Ma ütlen vastupidi: kui on sõbralik valitsus, kui on meie suhtes sõbralik valitsuskoalitsioon, siis oma sõprade kohta valetamine on samm, mida ei tohi aktsepteerida ja mida ei tohi teha.

rahvana tänaval, küsimas valitsuselt: "Miks te ei täida meile antud lubadusi ja ka Euroopale antud lubadusi?" Kui need ministrid oleksid vaikides lahkunud ja jätnud kõlama selle vale, siis ma arvan, et see oleks olnud ka nende poolt

Ka praegune valitsus on pandud kokku puhtalt valedega ja siiamaani rahvale valetatakse. Tallinnas võeti võim ära ka valedega. Teil ei ole mitte mingisugust mandaati.

Ja nüüd te lähete Gruusia valitsust õpetama, kuidas nemad peaksid asju ajama.Välisministri tööriist on diplomaatia, aga mitte barrikaadidele minek. Diplomaatiliselt võibki korrale kutsuda juhul, kui üks või teine suund meile ei meeldi. Praegu te olete selgelt ületanud oma volitusi ja tegelikult võiksite vabatahtlikult tagasi astuda. Praegu te olete tekitanud väga [sügava] lõhe Gruusia ja Eesti inimeste vahele ja see on vale.

Gruusia valitsusse? Aitäh! Ma kordan üle, et see oli ainuvõimalik samm. Imelikul kombel Lätis ega Leedus – veel vähem Islandil – ei toimu sellist süüdistamist, nagu teie seda teete. Aga ma saan sellest ka aru, et te olete endast väljas, sest mitu korda korruptiivses tegevuses süüdi mõistetud erakond, Keskerakond, on nüüd lõpuks Tallinnas võimult ära lükatud. Teie frustratsioon ja kibestumus on mulle inimlikult arusaadav. Tundes teid ka isiklikult, ma arvan, et te tegelikult nii ei mõtle, nagu te praegu rääkisite, aga ju te siis peate neid jutupunkte siin [esitama]. Ma ei saa midagi teha, ma olen hoopis teise erakonna esindaja ja seisan väärtuspoliitika eest, mitte Vene narratiivi eest. See on nüüd siis selge.Tulen

Me räägime siin konkreetsetest sanktsioonivõimalustest, me räägime konkreetselt kandidaatliikme staatuse äravõtmisest, me räägime ka sellest, et vaadatakse üle viisarežiimi küsimused

Minge visiidile Gruusiasse, kõik Riigikogu liikmed. Minge vaadake, mis seal toimub, ja siis te saate väga hästi aru, et see samm oli ainuõige samm – minna ja öelda välja tõde. Suur tänu! Ma lõpetan tänase esimese küsimuse käsitlemise. Tänane teine küsimus on samuti välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes, küsib Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teema on maksupoliitika. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh! Auväärt minister! Me oleme lugenud ja kuulnud, et valitsus otsib lahendusi keerulisele majandus- ja eelarve olukorrale, aga minu hinnangul teeb valitsus seda väga saamatult, valesti ja valetades.

Nimelt, perehüvitiste vähendamine ehk lastega perede toetuste vähendamine, mida valitsus alustas esimesel tööpäeval – teie kõrval istuv minister alustas seda oma esimesel tööpäeval –, ma arvan, on väga jõhker olukorras, kus meil on ajaloo suurim demograafiline kriis. Ja sellega rikuti loomulikult õiguskindluse põhimõtet.Nüüd, eile hääletas valitsuskoalitsioon teise jõhkra kärpe poolt,

vastupidi, isegi Reformierakond lubas, et see säilib. Te leppisite koalitsioonilepingus kokku, ma tsiteerin: "Hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksuvaba." See oli pärast valimisi. Ja see on kõige esimene lubadus sotsiaalpoliitika all.Minu küsimus on: miks te olete läinud seda teed, et te valetate ka pärast valimisi ja selle kaudu vähendate poliitikute, Riigikogu ja valitsuse usaldus[väärsust]? Ja kuidas on sellises usaldamatuse olukorras

kohe ära kõigile televaatajatele – kuna siin saalis ei ole ühtegi Riigikogu liiget peale teie, austusväärne Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja Riigikogu spiiker –, et valitsus ei planeeri pensione vähendada. Ka minu hinnangul on võimalik teha kärpeid mujalt. Nüüd küsimus, mispärast me oleme läinud kärpepoliitika teed. Minul on see maailmavaateline küsimus ja ma põhinen ka oma kogemusel. Eelmised valitsused, eelkõige teie osalusega valitsus suutis võtta täiesti ilma igasuguse vastutustundeta suurusjärgus 1,4 miljardit eurot kulusid riigile jooksvalt peale niimoodi, et isegi ei mõelnud sellele, kust võiks tulu tulla,

Midagi pole teha, praegune valitsus on olukorras, kus me peame teie võetud ülekulusid kärpima, selle populistliku poliitika lõpetama. Teistpidi me olemegi väga keerulises majanduslikus olukorras, kus majandus ei ole tõusuteel.

et meil ei ole mõtet inimestele valetada ja elada üle jõu. Ma arvan, et iga perekond saab aru, et kui kulud järjest suurenevad, aga sissetulekud ei suurene, siis tuleb selle asemel, et minna mõnda SMS-laenu kontorisse, oma kulutusi kärpida või tulusid tõsta.

Ma tean, et te soovite hirmutada inimesi, et nüüd me läheme võtame kõikvõimalikud toetused ära. See ei vasta tõele! Te teate ise – ma tean, et te olete Eesti riigi rahandusega väga hästi kursis

Ma võin ainult öelda, et midagi paremaks ei lähe, sest üleväljakärbe tuleb ära teha, ja selle suurusjärk on 5%, välja arvatud kaitsekulud. Suur

kui sellise kohta. Ma ise pean väga vajalikuks, et me muudame riiki efektiivsemaks ja säästlikumaks ja kärbime sealt, kust on võimalik ja mõistlik. Ma ütlesin, et seda on tehtud valesti ja seda on tehtud valetades.

Minu küsimus oli eelkõige rõhuasetusega valetamisel ja ma palun, et te vastaksite sellele, kui teil nüüd tähelepanu jagub, härra minister, kes te seal kõnelete. Minu küsimus oli ka väga selge viitega koalitsioonilepingule.

kes sõnastas enne valimisi valimislubaduse – loen maha, et olla täpne – "Me ei karista autoomanikke maksudega". Te olite ainus, kes ütles väga selgelt välja, et automaksu

ja mõjust lastega peredele. Miks praegune valitsus on läinud ikkagi valetamise ja vassimise teed ning siis loodab selles keerulises olukorras teha veel raskeid ja keerulisi eelarve kärpimise otsuseid, mis ilmselt ei ole populaarsed? Te ju saete iseenda all olevat oksa. Aitäh, Aitäh, hea küsija! Ma arvan, et ma ei räägi aiaaugust. Te küsite kogu aeg, miks me neid otsuseid teeme. Just seetõttu, et eelmine valitsus tõmbas 1,4 miljardit kulusid peale. See on põhjus, miks me neid asju teeme – te ju tahate teada, miks me neid teeme. Me ei tee seda kõike mitte sellepärast, et see meile kohutavalt meeldiks, aga meil on vähemalt olemas riigimehelik vastutustunne, mida eelmisel valitsusel teie osalusel kahjuks

Te võtsite jooksvalt laenu peale pikaajalisi kohustusi, mis puudutasid toetusi, mis puudutasid erakorralisi pensionitõuse, mis puudutasid hooldereformi ja nii edasi.

tuleb tegelikult väiksem, kui alguses oli planeeritud. Seal on terve rida erandeid, mis puudutavad näiteks puuetega inimeste olukorda – raske või sügava puudega inimesed saavad eraldi meetme, millest võib rääkida

Te teate väga hästi, et seda tehti seetõttu, et oli energiakriis, et oli kaitsekulude tõus. Kas te arvate, et need oleks pidanud siis ära jätma?Te

Te saate oma valijatele rääkida, kuidas te tegite rahakülvi kõigile. Iga sektor eraldi kindlasti oligi seda raha väärt, aga kui me räägime riigi rahandusest, riigieelarvest ja vastutustundlikust käitumisest, siis see, mida te tegite, oli tegelikult inimestele valetamine.

Lisandunud on veel see, et majandus on [sattunud] keerulisse olukorda. Nüüd klaarime ära ka pensionitõusud. Eelmise aasta, 2023. aasta pensionitõus oli 16,7%, selle aasta pensionitõus oli 10,6% ja pensionid tõusevad ka järgmisel aastal. Nii et ärge rääkige inimestele siin saalis populistlikku juttu, et pensionid hakkavad langema, et pensioneid võetakse maha. See lihtsalt ei vasta tõele. Suur Suur tänu! Ma lõpetan tänase teise küsimuse käsitlemise. Tänane kolmas küsimus on samuti välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes, küsib Riigikogu liige Arvo Aller ja teema on peaministri visiidid. Arvo Aller, palun!

peaminister Kaja Kallas viibib 30. maist kuni 2. juunini Hispaanias välispoliitika- ja julgeolekuteemalisel Bilderbergi kohtumisel. Ja sellest lähtuvalt hakkasin enda huvides vaatama, mida

ning üldiselt peetakse selle kohtumise probleemiks seal toimuvate arutelude salastatust. Ajakirjanikke sinna ei lubata. Seda gruppi on peetud ka uue maailmakorra juurutajaks ning esimeseks maailmavalitsuseks, sest grupis tekkivad arvamused võivad saada maailmas edaspidi teostatavate muutuste aluseks. Seal kehtib Chatham House'i reegel, mis tähendab, et kõneisikute ja teiste kohtumisel osalenute identiteeti kasutatakse kõikjal maailmas, et võimaldada kohtumisel ühtaegu nii sõnavabadust kui ka konfidentsiaalsust, ja see võimaldab sõna võtta eraisikuna. minu küsimus on selline: kas peaminister, keda te asendate, osales sellel kohtumisel valitsuse esindajana või oli ta seal eraisikuna ja oli selleks ajaks puhkuse võtnud? Aitäh! Aitäh! Lugupeetud minister, enne kui te vastate, ütlen Arvo Allerile, et kui välisminister on peaministri ülesannetes, siis see tähendab, et peaminister on välismaal. Riigikogu esimees ei pea alati teadma, kus peaminister parajasti on. [Asendamises] lepivad välisminister ja peaminister omavahel kokku ja sellisel juhul see, kes parajasti peaministrit asendab, on Eestis, sealhulgas infotunnis, peaministri ülesannetes, nii nagu Margus Tsahkna täna on. Aga nüüd, palun, sõna on vastamiseks välisminister Margus Tsahknal. Aitäh! Tõepoolest, kõige parem oleks muidugi, kui peaminister ise siin infotunnis vastaks teie küsimusele, mida konkreetselt arutati, mida tehti Bilderbergi kohtumisel. Aga ma võin küll öelda, et see on täiesti tavaline

ise teile rääkima. Teiseks, see, et me arutame siin, et ta seal kohtumisel käis, ongi osa demokraatiast. See kohtumine oli avalik ja avalikes andmetes kajastatud. Ka teie teadsite, kus meie peaminister viibib.

et laiemalt võttes on ülitähtis, et Eesti osaleb nii kõrgel tasemel aruteludel, mis paratamatult kujundavad praeguses väga keerulises geopoliitilises ja julgeolekupoliitilises olukorras võib-olla kogu Euroopa ja transatlantiliste suhete tulevikku. On väga palju teemasid, mis ei ole riigisaladused, aga mis nõuavad sellist formaati, kus saab rääkida avatumalt, arutada nende väga tõsiselt muutuvate olude üle ja selle üle, kuidas tagada eelkõige meie julgeolekut siinsamas Eestis.

[toime pannud]. Kahjuks on see tegevus Euroopas palju laiemaks kujunenud. Ehk siis, kui me vaatame seda pilti, kus me asume, siis [on selge, et] sellised arutelud on väga vajalikud. Sellised arutelud on väga vajalikud!

taunimisväärt või kuidagimoodi kummalist selles, et meie peaminister on kutsutud sellistele aruteludele, pigem vastupidi. Eesti välispoliitiline roll ja jalajälg on oluliselt suuremad, kui need meil võib-olla mõned aastad tagasi olid, eriti arvestades julgeoleku- ja välispoliitika kujundamist. Aitäh!

mingit tulemust sealt ei tule, Eesti riigi jaoks sealt midagi ei tule? Otsustatakse kabinetivaikuses – no vaevalt et seal vaikus oli, arutelud olid kindlasti hästi intensiivsed.

Aitäh, hea küsija! Ega peaminister ei ole kunagi eraisik, kui ta on peaminister. Küsimus on, kas ta lähetati või ta läks sinna oma puhkuse ajal. See on fakt, mille ma jään praegu võlgu, aga kindlasti on see väga lihtsalt ja avalikult selgitatav. Nüüd,

teen seda. Nüüd, ühte asja ma tahan öelda. Olge hästi rahulikud, Eesti välispoliitika on vähemalt seni olnud selline, et põhijoontes me oleme leppinud kokku, et see on konsensuspoliitika. See puudutab eelkõige meie julgeolekut, meie

et te ei tea sellest midagi. Te teate päris palju. Ja välispoliitiline suund on meil väga selge. Õnneks on järjest rohkem neid riike, kes on aru saanud, et Venemaa on agressiivne riik ja julgeolekuoht tuleb meile tulevikus eelkõige sealt. Aitäh! Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus. Helle-Moonika Helme, palun! Jaa. Loomulikult, kindlasti peavad riigijuhid kohtuma ja arutama probleeme maailmas, aga üldjuhul on need ikkagi avalikud

siis tuleks tegelikult avalikustada, kes selle eest maksis. Kui maksis maksumaksja, siis on maksumaksjal ja Eesti avalikkusel ka õigus teada, mida seal räägiti.

Saate aru, see ongi teie õigus. Teid ei sanktsioneerita selle pärast, te olete Riigikogus esindatud ja teil on õigus seda juttu ajada. Aga mina ütlen välja kui Eesti Vabariigi kodanik, kui Eesti 200 esimees, ka kui välisminister, et Eesti riiki juhib Eesti rahvas. Valimistel antud mandaadi kaudu kannate juhtimiskohustust teie. Teie olete andnud mandaadi valitsusele. Meil on vastavad põhiseaduslikud institutsioonid, meil on väga demokraatlik läbipaistev riik.

aga te saate seda siin välja öelda niimoodi, et teiega ei juhtu mitte midagi peale selle, et teil on võib-olla endal natuke piinlik inimestele otsa vaadata. Ja see ongi vabadus, see ongi demokraatia, mille eest me seisame. Me oleme väga tugev riik, väga raskes olukorras, ja seetõttu [ma ütlen, et] nautige seda vabadust. Teil on vabadus tõrvata valitsust, teil on vabadus rääkida kõikidest välismõjudest, millest iganes – teil on see vabadus. Mina ütlen teile ka valitsuse liikmena, et Eesti riik, Eesti Riigikogu, Eesti valitsus, Eesti inimesed ja omavalitsused

Suur tänu! Ma lõpetan meie tänase kolmanda küsimuse käsitlemise. Aga enne, kui me läheme neljanda küsimuse juurde:

Aitäh, hea istungi juhataja! Ma saan aru, et te olete eelkõneleja erakonnakaaslane, aga ma arvan, et see jutt ei läinud ka teie kõrvadest päris mööda. Äkki te teeksite oma erakonnakaaslasest välisministrile märkuse. Ma arvan, et Eesti rahvas kuulas ja kuulis, mida ma tegelikult küsisin, kuulis ka seda, mida vastati, ja sai väga hästi aru, et see oli täiesti pahupidi pööratud jutt, milles olid täiesti absurdsed süüdistused küsija ja ka küsija erakonna suunal. Need on absoluutselt valed ja ma lihtsalt stenogrammi huvides tahan öelda, et ma lükkan need absoluutselt kõik ümber. Vastupidi, mina just ütlesin, et see on probleem ja meie tahame, et Eesti rahvas juhiks mandaadi saanud poliitikute kaudu Eesti riiki, mitte valitsusvälised organisatsioonid. See ongi probleem. Ma arvan, et te ei pea enam märkust tegema, ma loodan, et ma sain kõik ära öelda. Aitäh, Aitäh! Ma sain aru teie küsimusest, ma sain aru ka välisministri vastusest. Te rääkisite ühest ja samast asjast erinevatel positsioonidel. Te kasutasite seda võimalust praegu ka

Tõenäoliselt teil on erinevad seisukohad ja positsioonid selles küsimuses ja siin istungi juhataja ei saa küll kuidagi vahele astuda. Nii, järgnevalt tänane neljas küsimus. See on terviseminister Riina Sikkutile, küsib Riigikogu liige Aleksei Jevgrafov ning teema on Ida-Virumaa eriarstid ja haiglate ületöö koefitsiendid. Aleksei Jevgrafov, palun!

Käesoleval aastal, ligi kaks aastat pärast kriisi raugemist, on oluliselt kasvanud arsti juurde pöördujate arv. See tendents on kestnud juba kaks aastat. Samuti on selle perioodi jooksul paljudel patsientidel haigus edasi arenenud. Nõudluse suurenemine on ilmekalt näha raviasutuste lisatööde mahus eelmise aasta lõpus. Toona maksis Tervisekassa arstide ja õdede ravitöö eest 100% asemel 30%‑list hüvitist.

See tähendab, et kasutusele on võetud haigete raviraha tuleviku arvelt. Haiglad on olukorras, kus lepingute koguraha lõpeb otsa umbes üks kuu enne aasta lõppu. Hetkeseisuga on vaja leida ravitegevuse jätkamiseks kogu haiglavõrgule 30–50 miljonit eurot juurde, muidu tuleb saata arstid ja õed detsembrikuus sundpuhkusele. Olgu lisatud, et järgmise ja ülejärgmise aasta kohta on teada, et Tervisekassa eeldab raviteenuste kättesaadavuse vähenemist. Küsin: kas Tervisekassa käesoleva aasta eelarvet koostades arvestati koroonakriisi järel krooniliste haigete haiglasse pöördumiste suurenenud arvuga? Kas aasta lõpus on tagatud raviraha jätkumine haiglate töös hoidmiseks ja mis koefitsiendiga on planeeritud haigla[töötajate] ületöö hüvitamine? Aitäh! Aitäh! Tõesti väga sisukas küsimus. Ma alustan lõpust. Kõigil haiglatel on Tervisekassaga leping, kus erinevate erialade lõikes lepitakse kokku, mis on töömaht, ambulatoorse töö maht ja plaanilise ravi maht. Kui haigla seda ületab – neil on vabadus pakkuda rohkem teenuseid, sest nõudlus on tõepoolest tihtipeale olemas

Ületöö koefitsiendid on pikalt paigas olnud. Tundub, et need vastavad praegu kulustruktuuridele, ja nende ülevaatamist lähiajal kavas ei ole.Kui nüüd nõudluse kasvust ja teenuse osutamise mahust rääkida, siis tõesti, Tervisekassa prognoosib teenusevajadust piirkonniti erinevate diagnoosirühmade ja vanuserühmade puhul. Me ei ole kunagi suutnud vajadust 100% rahastada. Siin me jõuamegi selleni, et me oleme 32 aastat pannud tervishoidu ühe euro, kui Lääne-Euroopa riigid on pannud poolteist, ja sellise rahastamise mahu puhul me kogu nõudlust rahastada ei suuda. Sel aastal kõigi haiglate lepingumahud vähenesid, kuna Tervisekassa eelarve on nii pingeline. Nii et sellel aastal me suudame rahuldada umbes 94% kogu vajadusest. See tähendab, et rohkem kui iga 20. patsient aasta jooksul vajalikku abi ei saa. See selgitab järjekordade järjekordade tekkimist, järjekordade püsimist.Ja tõesti, me näeme, et koroonajärgselt, aga ka – veel tõsisem – rahvastiku vananemisest tingituna nõudlus pigem kasvab. Vananemise mõju on meil ühiskonnas vähe läbi räägitud, aga üle 65-aastaseid patsiente, kelle ravikulud inimese kohta on suuremad ja kellel sageli on mitmed kroonilised haigused, tuleb järjest juurde. See kajastub haiglate igapäevatöös juba praegu. Nii et vaatamata vaatamata sellele, et 13% sotsiaalmaksust, mis Tervisekassasse läheb, on paigas, on väga selge, et sellega me tulevikunõudlust rahastada ei suuda. Selleks, et vastata elanike ootusele ja abivajadusele, on meil tegelikult Ida-Virumaal, aga ka teistes Eesti piirkondades vaja teenuste mahtu kasvatada. Ja see on pigem eelarve arutelude teema. Aga sellel aastal Tervisekassa eelarves suurt puudujääki ei ole, sest

Konkreetsed numbrid, ka ületöö kohta, selguvad peale esimese poolaasta lõppu, juuli keskpaigas. Selleks, et teenuseid osutada, on kahtlemata vaja arste. Meil on juba 12 aastat lähtetoetuse skeem. Kui noored arstid soovivad näiteks Ida-Viru Keskhaiglasse või Narva Haiglasse tööle siirduda, siis

võiks laiendada, et residendid ei oleks rohkem Tartus ja Tallinnas, vaid kataksid ära kõik maakonnahaiglad. Residentuuritsükleid erinevatel erialadel saab teha ka väljaspool Tartut ja Tallinna. Nii Ida-Virumaa, Kuressaare Haigla kui ka Kagu-Eesti haiglate vajadus tegelikult on, et noored arstid näeksid seda tööd maakonnahaiglates,

Suur tänu! Lisaküsimus, Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Minu küsimus ei puuduta Ida-Virumaad, aga võib-olla te olete nõus vastama. Mis seisundis on praegu Tallinna Haigla projekt? Aitäh,

Tegemist on kahtlemata Eesti jaoks esmakordse niivõrd suure uue haiglahoone rajamisega. Teiseks, see on spetsiifiline projekt. Eksperte, kes sellist hoonet projekteerida suudavad,

juba viis-kuus aastat tagasi sõlmitud hea tahte koostöölepe linnaga ütleb, et need organisatsioonid võiks liita. Inimesed tajuvad, et nad on ühe haigla liikmed, tööd organiseeritakse nii, nagu ühes organisatsioonis seda tehakse.

tänane viies küsimus, mis peaks olema sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, teemaks hooldekodureform. Aga ma ei näe praegu saalis Riigikogu liiget Andres Metsoja ja seetõttu jääb see küsimus avamata. Liigume edasi tänase kuuenda küsimuse juurde, mis on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ning teema on valitsuse ja peaministri tegevus. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, lugupeetud istungi juhataja! Lugupeetud minister! Eelmisel nädalal osales Kaja Kallas Bilderbergi kohtumisel. Kas ta teavitas valitsust sellest, mida seal arutati ja milliseid kohustusi ta Eesti riigile võttis? Aitäh,

midagi huvitavat. Ma kindlasti tahaks ka teada, mis mure see on.Kindlasti Eesti Vabariigi peaminister ei võtnud ega saanudki võtta seal Eesti riigile mingisuguseid kohustusi. Erinevaid kohustusi saab Eesti Vabariigile võtta Riigikogu siin saalis. Meil on väga läbipaistev ja inimestele arusaadav valitsemissüsteem, mis lähtub Eesti Vabariigi põhiseadusest. Aga aitäh teile Aleksandr Tšaplõgin, täpsustav küsimus, palun! Ma kordan veel üks kord. Ühele osale te vastasite, teisele osale ei vastanud. Kas peaminister teavitas valitsust sellest, millest seal juttu oli? Aitäh! Peaminister teavitab sellest, mis on meie välispoliitika. Need arutelud toimuvad pidevalt. Konkreetselt selle kohtumise tulemustest ei ole minul olnud võimalik puhtfüüsilistel põhjustel peaministriga rääkida, kuna ma olin visiidil Prahas, NATO välisministrite kohtumisel, ka visiidil Ukrainas, kust ma tulin tagasi alles eile õhtul. Aga küll [pea]minister on nõus andma selgitusi, kui teil need küsimused on. Aitäh! Järgnevalt lisaküsimus. Mart Maastik, palun! Suur tänu, härra eesistuja! Lugupeetud minister! Te ütlesite, et peaministril ongi õigus käia Bilderbergi klubi ja mingite teiste klubide koosolekutel Eesti peaministrina. Kas see laieneb igasugustele

Ma ei tea vabamüürlaste klubi. Kas teie olete selle liige? Mina ei ole, ma ei tea, kuidas vabamüürlaste klubi toimib ausalt öeldes. Kindlasti siin saalis … Üks rõõmsa näoga Riigikogu liige tuli – te võib-olla teate, kuidas need klubid töötavad, ma ei tea.

kuskil on mingisugune vandeseltslaste seltskond, kes kardab, et midagi juhtub kuskil väga salaja.Ma veel kord kinnitan Eesti Vabariigi välisministrina, et Eesti välispoliitika, Eesti julgeolekupoliitika on esiteks siin saalis väga selgelt kokku lepitud. Mulle tundub, et vähemalt valdavas osas me oleme ühel meelel,

Nii, rohkem küsimusi selle punkti juures ei ole, seega liigume edasi. Meie tänane seitsmes küsimus on terviseminister Riina Sikkutile, küsib Riigikogu liige Mart Maastik ja teema on maksupoliitika. Mart Maastik, palun!

rahvusriigi säilitamist. Sotsiaaldemokraatide nimi iseenesest võiks ju tähendada seda, et te seisate sotsiaalse ebavõrdsuse vastu, eks ole, et ei oleks ebavõrdsust. Tavaliselt valitsuses või koalitsioonis sünnivad kompromissina igasugused kokkulepped ja nii sündis kunagi ka Isamaa ja sotsiaaldemokraatide valitsuses kokkulepe madalapalgaliste maksusoodustuse kohta, mille eesmärk oli väiksema sissetulekuga inimeste maksukoormust vähendada.Just praegu on väljas automaksu kehtestamise vastane demonstratsioon. Täna tuleb Riigikogus arutelule automaksu arutelule automaksu tekitamine, mis iseenesest lööb kõige rohkem just madalapalgalisi ja lastega peresid. Ja

aga praegu te tegelikult tahate kaotada madalapalgaliste maksusoodustust ning selle nimel teete automaksu ja kõik muud maksud. Aitäh! Aitäh! Kahtlemata on koalitsioonipartneritel maailmavaatelised erinevused. Aga kui seda astmelist tulumaksuvabastust, mida me nimetame maksuküüruks, omal ajal rakendati – sotsiaaldemokraadid tegelikult sisuliselt õigeks madalapalgaliste väiksemat maksukoormust –, oli see ka tol hetkel otsus, mis tehti eelarvekuluna vaatamata sellele, et laual oli ettepanek ettepanek tõsta tulumaksu määra, et rakendada maksuküüru eelarveneutraalsena, tõstes maksumäära. Maksumäära tõusu otsust ei tehtud, mis tähendab, et see on üks otsustest, mis pani eelarve sellise surve alla, et meil on praegu tulude ja kulude lõhe miljardi ulatuses. Nüüd,

Koalitsioonipartnerid said ju sellest aru ja seetõttu tuli ka alampalga kiire tõusu kokkulepe. Sest veel olulisem kui madalapalgaliste madalam maksukoormus on tegelikult see, et iga inimene teenib väärikat palka. Kui sa kaheksa tundi päevas, täiskohaga töötad, siis su palk peab võimaldama äraelamist, sõltumata sellest, milline on maksusüsteem või toetuste süsteem. Iga inimese igakuine kõrge sissetulek on kõige parem viis toimetuleku tagamiseks. Selle järel, kahtlemata, peab maksusüsteem olema selline, et eelkõige maksavad jõukad. Nii nagu meie erakonna esimees on väga selgelt välja öelnud, maksuküüru kehtides ei ole võimalik Eestis kehtestada astmelist tulumaksu. Kui maksuküür kaob, maksumäär läheb ühetaoliseks, siis järgmine samm sealt edasi – eriti sellise eelarve olukorra püsides, kus on vaja leida täiendavaid tulukohti – saab olla astmelise tulumaksu kehtestamine. Automaksu sotsiaaldemokraatide programmis sel korral ei olnud, kuigi varem me oleme automaksu toetanud, seda nii keskkonna- kui ka varamaksuna, et võimaldada heite vähendamist ja kindlustada seda, et

Aga et paljulapselistel peredel ja maaelanikel on autot vaja, et teenuseid kätte saada, see on selge. Seetõttu on automaksul vanusekomponent, mis kindlustab, et madalapalgaline ja vanema autoga sõitev inimene maksab oluliselt vähem kui uue võimsa auto soetaja. See on olnud väga oluline element selle maksu disainimisel. Lisaks on sotsiaalkaitseministri pakutavad meetmed puuetega inimestele, erivajadusega inimestele. Need maksutõusu nende inimeste jaoks, kellel erivajadusest tulenevalt on vaja autoga liikuda. Ja kolmandaks on praegu regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmani veetav liikuvusreform, mis kindlustab selle, et maaelanikud ei sõltu enam autost … Ma ei tahaks teid, proua

On teada, et vähemalt pool pensionäridest elab allpool vaesuspiiri. Kuidas te seda põhjendate? Aitäh! Tõepoolest, eelmises koosseisus te siin saalis ei olnud, kui kehtestati pensionidele tulumaksuvabastus, mis keskmise pensioniga kasvab. Ka mina võtsin siin saalis sõna ja tegelikult pidasin õigemaks seda, et kui me teeme maksusoodustusi või kehtestame tulumaksuvaba miinimumi,

kui poliitiline kokkulepe on selline ja eelarve seda võimaldab, siis mul ei ole midagi selle vastu. Aga see, et kõiki väikese sissetulekuga inimesi võiks ühtemoodi käsitleda, sõltumata sellest, kas ta on palga teenija või saab sissetulekuna pensionit, oli ka tol ajal sotsiaaldemokraatide seisukoht.Nii

välisminister peaministri ülesannetes minu küsimusele vastas, ma sain aru, et ta ei taju, ei saa aru, mis toimub Eesti eelarve‑ ja maksupoliitikas. Teie ehk olete nutikam, suudate vastata minu küsimustele.

Aga kui midagi on kokku lepitud, siis nendest kokkulepetest tuleb kinni pidada.Nüüd, minu küsimus on kõigepealt see: kas ma ei eksi, kui ma loen teie koalitsioonilepingust, mille te leppisite kokku pärast valimisi, teades, millised on eelarvelised võimalused: "Hoiame keskmise vanaduspensioni tulumaksuvaba"? Kas ma saan õigesti aru, et eile nii sotsiaaldemokraadid kui ka teie partnerid hääletasid selle [poolt], et keskmine vanaduspension tulevikus enam ei ole ja sellega on seda kokkulepet, mis sõlmiti pärast valimisi, murtud? Loomulikult tähendab see iseenesest ka usalduse vähendamist nii riigi poliitika kui ka poliitikute vastu. Kas ma olen õigesti aru saanud?Ja teine küsimus. Kui

kas ta hakkab maksma tulumaksu, mida ta enne ei maksnud, ja saab selle võrra raha netona vähem kätte kui varem? Kas see on nii? Kui see nii on, siis on see ju pensionide kärpimine. Kas minu matemaatika oli õige või mitte

Aitäh! Koalitsioonilepe ei ole õiguslikult siduv dokument ja tegelikult on valitsustele tehtud etteheiteid, et peetakse kriipsu pealt koalitsioonileppest kinni vaatamata sellele, et olud muutuvad ja keskkond muutub. Koalitsioonilepe on valitsuse töödokument, see peab peamiselt juhtima koalitsioonipartnerite koalitsioonipartnerite tööd. Ja nii nagu koalitsioonipartnerid on koalitsioonileppe koostanud, nii on nad õigustatud seda ka muutma. See, mis on seadustes, on see, mis on ka avalikkuse jaoks kehtiv. Kui on tegemist valitsuse töödokumendiga, nagu on koalitsioonilepe, siis valitsuse liikmed, koalitsioonipartnerid saavad seda muuta. Teatud punktides me oleme neid otsuseid Jah, teie kahtlemata teate seda, et ka väga pikalt kehtinud reegleid saab muuta, ka teist [pensioni]sammast saab lammutada vaatamata sellele, et selle mõju on pikaajaline.

mis tegelikult on vähendanud kõrghariduses raha ja selle juurdekasvu; teise samba lammutamine, mis pani Eestis pikaajaliselt väga suure surve sotsiaalkindlustuse eelarvele, sest riik peab katma selle miljardi, mille inimesed on teisest sambast välja võtnud; on see kodualuse maa maksuvabastus; lasterikka pere toetuse tõus

vähem raha, kui ta seni on saanud. Pensionikasvu ei kärbita, pensioneid ei külmutata, aga tõepoolest, tulumaksuvabastus

Mõneeurone tulumaksukohustus pensionäridel on, aga pensionid kasvavad ka edaspidi. Kui pensionid kasvavad, siis tõepoolest maksavad üle üle 776-eurose pensioni saajad tulumaksu. See ei ole kuidagi ebaõiglane või midagi sellist, mis reaalset pensioni vähendab. Nii et pensionide kasv jätkub ka tulevikus, jätkub jõuline kasv. Suur

küsimuse esitajaks. Enne kui me saame selle protsessi juurde asuda, on Helir-Valdor Seederil küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jah, kuna meil registreeritud küsimused on otsas, siis on meil piisavalt aega ka protseduurilisteks küsimusteks. Minu protseduuriline küsimus on väga oluline täpsustus, ka protseduuriline.

Aga see, et see ei kuulugi täitmisele, et kokkulepped ei kuulu täitmisele, ei ole muidugi Eesti poliitilises kultuuris mitte küll ennenägematu, aga siiski avalikult välja öeldud rutiinina midagi väga uut – midagi väga

küsida see täiesti järjekorras oleva küsimusena. Sisuliselt on tegu vastulausega, ma ei saa seda lugeda protseduuriliseks küsimuseks. Aga meil on kaks registreeritud küsimust. Kõigepealt Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun!

vaatasin, et iga kord, kui te vastate minu kolleegide küsimustele, siis selle asemel, et anda adekvaatne vastus, hakkate te hoopis ründama, rääkima Keskerakonnast, rääkima korruptsioonist, viskama erinevaid süüdistusi.

Siiamaani inimesed kardavad annetada. Pettustega saite oma hääled, seeläbi saite valitsusse. Rääkimata sellest, kuidas teie poliitikud teevad koostööd lobistidega, pidurdavad lausa Euroopa tasemel direktiive. Üldiselt on need ettevõtted, kes toetavad Eesti 200 erakonda. Ja üleüldse kogu teie poliitika valitsuses – te tulite ju valitsusse, et vaid teenindada Reformierakonna huve. Üldiselt te pole seda ka varjanud ei enne valimisi ega pärast valimisi.

end kehtestada. Teie ütlesite, et peaksid olema automaksuvabastused puuetega inimestele ja lasterikastele peredele. Midagi sellist ei tule. Kõik see oli vaid suusoojaks räägitud. Nii et äkki võiks kokku leppida, et järgmine kord, kui mõned minu kolleegid esitavad teile küsimusi, te vastate nende küsimustele, mitte ei hakka rääkima Keskerakonnast. Aitäh,

Vähemalt see tulemus minu vastusel oli. Aga huvitaval kombel see on mõlemapoolne. Iga kord, kui mina olen siin saalis olnud ja teie olete esitanud küsimusi mitte ainult mulle, vaid ka paljudele teistele, siis teie vastus on alati selline, et te ei saanud aru, mida vastati.

Mina usaldan Eesti õigussüsteemi. Ma kutsun kõiki inimesi üles usaldama Eesti õigussüsteemi. Mina ei ole siin niimoodi laimu levitanud, nagu teie praegu oma väikeses sõnavõtus tegite, paisates kõik teemad segamini, süüdistades inimesi kuritegelikus käitumises. Kusjuures mitte ühtegi sellist otsust, mitte ühtegi teemat ei ole olnud, et teie sõnadele kinnitust leida. Mina nimetan seda laimu levitamiseks, aga see on teie enda südametunnistusel. Muuseas, Eesti Vabariigis on ka laim karistatav.

Võtke välja avalikud allikad, Keskerakond on kriminaalkorras süüdi mõistetud. Ma väga loodan, et koalitsioonilepingus kokkulepitud põhimõte, et kriminaalkorras süüdi mõistetud erakond saab sanktsiooni, näiteks selle, et riigi maksumaksjad ei maksa talle erakonna toetust,

Aga te läksite nii hoogu, et ütlesite, et tulevad ka järgmised sammud ja teie unistus on, et soo muutmine oleks Eesti Vabariigis võimalik ka ilma psühhiaatri nõusolekuta.

ja meesteks ning bioloogiline sugu on ette antud, [tasub] selliseid muutusi tuua. Te tõmbusite tagasi, peaminister ütles, et valitsus ei ole seda otsustanud. Nüüd selgub, et Sotsiaalministeeriumis olete te valmis saanud käskkirja ja käskkirjaga olete andnud välja korra, mille kohaselt võib ilma psühhiaatri nõusolekuta viia läbi soo muutmise operatsioone. Niisugustest asjadest on ka ametlikus meedias uudised ilmunud. Ma küsin, kuidas te seda tegite ja kas teil oli selleks õigus. selleks õigus. Aitäh küsimuse eest! Mis puudutab soo korrigeerimist, siis tõepoolest, aasta tagasi [ütlesin] ja julgen seda ka praegu öelda, et minu meelest on õige ja õiglane, kui inimesed saavad oma sugu sugu korrigeerida ka viisil, mis ei ole meditsiiniline sekkumine pöördumatute tagajärgede tekitamisega, ehk inimesed saavad sõltumata

Tõsi on ka see, et valitsuses – ma olen seda korduvalt öelnud – selle kohta kokkulepet ei ole, koalitsioonileppes seda samamoodi ei ole. Ma väga loodan, et Eesti jõuab kunagi sinna, et inimesed on vabad enda enda identiteedi üle ise otsustama. Mis puudutab soo korrigeerimist ja ministeeriumi määrust, siis minu, sotsiaalkaitseministri valitsemisalasse ei jää mitte ühtegi määrust, mis võimaldaks reguleerida mis tahes viisil soo korrigeerimise küsimusi.

Suur tänu! Mart Maastik, palun! Härra eesistuja! Minu küsimus on välisminister Margus Tsahknale peaministri ülesannetes. Ma pean nõustuma Anastassia Kovalenko-Kõlvarti öelduga. Ka minu küsimusele te tegelikult ei vastanud, vaid hakkasite rääkima vandenõuteooriatest ja

Nimelt, peaminister käis Bilderbergi klubi koosolekul ja te ütlesite, et tal ongi õigus käia seal kui vabariigi peaminister ja et sellised arutelud viivad kõike edasi. Ma küsisin, kas see kehtib kõikide klubide puhul.

klubidesse ja organisatsioonidesse, millest meil puudub ülevaade. Me ei tea, mis asju seal aetakse, ja samamoodi me ei saa vastuseid, mis suhtes peaminister või keegi teine

Aitäh! Ma arvan, et kõik need tegevused, mille kaudu me tugevdame oma välispoliitilist positsiooni, julgeolekut ja mis lähtuvad kõik sellest, mis meil siin on kokku lepitud, on vajalikud.

kõik on hästi halvasti. Muidugi ei ole. Iga konkreetset ettepanekut ja iga visiiti ju kaalutakse. Seal kogunevad meiega samade mõtetega ja samal meelel olevad riigid, organisatsioonid.Aga

Prahas toimunud NATO välisministrite mitteametlikul kohtumisel, kus valmistuti Washingtoni tippkohtumiseks. Peale seda olin ma visiidil Ukrainas ja eile õhtul tulin tagasi. Aga välisministrina ma pean, vastupidi, väga õigeks ja võib-olla isegi tunnustuseks, et me oleme sellistel aruteludel kohal.

Ülikoolide haiglatel on veel teine komponent ka: lisaks kõrgel tasemel tööle on võimalik tulevastel arstidel selle töö juures õppida. Eesti kandvusest on palju räägitud. Kas me kanname välja erinevaid kõrghariduskeskusi? Kumb on päris ülikoolilinn, Tartu või Tallinn? Eks mõlemas on ülikoole, aga Tartu on minu meelest ülikoolilinn. Nüüd, kui minna konkreetsemaks, siis

Ja kui Tartu Ülikooli meditsiiniteaduskond või ‑haru näiteks sulgeda … Kui ta on hinnatud suhteliselt väikeseks ja näiteks suur osa arstiõppest

nii või teisiti keskusesse, kus on raha, kus on spetsialistid, kus on patsiendid. Kas teil on kavas hakata meditsiiniõpet Tallinnasse üle kandma ja kuidas need diskussioonid seni on toimunud? Aitäh! Tõesti väga oluline küsimus. Tartu Ülikooli vilistlasena olen ma teiega samas parteis, et Eestis on üks ülikoolilinn. Haiglavõrgu arengusuundasid praegu koostatakse ja arutatakse ning üks küsimus on tõesti ülikooli haigla teema. Varem me oleme käsitlenud piirkondlike ja maakondlike vastutusega haiglaid, aga ma olen sama meelt, et ülikooli haigla on on ainulaadne, teist tüüpi ülesannetega. Haiglavõrgu arengusuundades me toome esmakordselt välja, et meil on üks ülikooli haigla, see on Tartu Ülikooli Kliinikum, ja et tal on eripärane vastutus.

tervise- ja sotsiaalvaldkonna reformide järel [loonud] viis suurt heaolupiirkonda. Iga piirkonna keskmes on ülikooli haigla. See mudel on sarnane sellele, mida meie soovime rakendada. Nii et seda, et ülikooli haigla tähtsus kaob või vajadus [selle järele] kaob, ma ei näe. Pigem on olemas arusaam, et seda tuleb eraldi esile tuua

nappuse olukorda, meil ei ole võimalik kõiki residente Tartus ette valmistada, aga seda ei olegi vaja teha. Osa neist saab residentuuri läbida Tallinnas, kus on kõige rohkem patsiente. Aga tehnoloogia areng võimaldab järjest rohkem, tehnoloogia areng võimaldab teha ka kodu lähedal rohkem. See, et residentuuribaase on rohkem, maakonnahaiglates üle Eesti – olgu Ida-Virumaal või Kuressaares –, on tegelikult meie suund, et residendid saaksid oma residentuuri kolme kuni viie aasta jooksul kogemuse ka maakonnahaiglast. Mõnele neist see töö sobib ja meeldib ja võib-olla nad soovivadki

ülikoolilinnaks jääb meil Tartu. Suur tänu! Järgnevalt Anastassia Kovalenko-Kõlvart, palun! Enne küsimuse algust öelge, millisele ministrile on küsimus suunatud.

Nimelt, vaenukõne-eelnõu on Riigikogus menetluses, et saakski lihtsamini opositsiooni karistada, opositsiooni suukorvistada, et tulevikus näiteks mina või mõni muu kolleeg, kes siin saalis istub, ei saakski enam niimoodi sõna võtta, nagu mina seda täna siin saalis Muidugi teile see ei meeldi, muidugi see ajab teid närvi, aga mul on tegelikult hea meel, et te selle meile ka niimoodi otse välja ütlesite. Nüüd on maskid langenud. Härra

Sõnavabadus on väga tähtis, aga sõnavabadusega, iga sõnaga kaasneb ka vastutus. See, mida ma ütlesin ja mida ma kavatsen korrata, on see, et te lihtsalt levitate kuulujutte, laimu. Võrreldes minuga: mina usun, et Eesti on õigusriik,

Kas ma pean seda veel kümme korda ütlema, milles süüdimõistmine toimus? See ei ole laim, see ei ole sõnavabaduse piiramine. See on konkreetne otsus, mis on langenud Eesti Vabariigi õigussüsteemis, ja see on avalik, see on kõigile teada.

aga ma leidsin siiski meie eelmist diskussiooni sotsiaalkaitseminister Signe Riisaloga puudutavad viited.

"Sotsiaalministeeriumi rahastatud värske juhend teeb murelikuks vanemad, kelle lapsed tunnevad end sooneutraalsena. Selle järgi pole psühhiaatri hinnang kohustuslik, kui nad 18aastaseks saades soovivad oma keha kirurgiliselt pöördumatult muuta."

Ma küsin siis, kas on selline asi, et ilma psühhiaatri, ilma eriarsti psühhiaatrilise heakskiiduta või nõuandeta on inimestel Eestis õigus oma sugu kirurgiliselt muuta,

Lugupeetud Riigikogu liige Tõnis Lukas! Te pöördusite täna teisel korral selle küsimusega minu poole. Seda te olete teinud – mitte konkreetselt teie, aga Riigikogu ka varem ja ma olen korduvalt vastanud, et sotsiaalkaitseministri pädevuses ei ole rahvatervise seadus ja sealt tulenevad rakendusaktid. Ka täna, kui te selle küsimuse küsisite, ma vastasin, et sain kinnituse enda kõrval istuvalt terviseministrilt, et ta ei ole praegu määrusi muutnud. Ja ma väga palun, et Riigikogu esimees, kes juhatab infotundi, suunaks küsimuse õigele ministrile, kes õnneks on ka praegu saalis, sest mina ei saa vastata küsimustele, mis puudutavad terviseministri valitsemisala. Tegemist on tervishoiuteenustega ja nende reguleerimine on jätkuvalt terviseministri pädevuses. Aitäh! Antud juhul, kui küsija suunas küsimused

Aitäh, austatud juhataja! Kuna esimesel korral te konsulteerisite tõesti kõrval oleva ministriga, aga andsite vastuse ise, siis ma selle vastuse põhjal, arvestades, et see vastus ei lähe kokku avaliku informatsiooniga ja tegelikult selline juhend on olemas, pöördusin teie poole. Vabandust! Ma näen, et praegu on mõlemad ministrid kimbatuses. Töötage läbi see Eesti Ekspressi artikkel, vaadake, mis teil majas toimub juhenditega, ja võib-olla saate sellele vastuse. Igal juhul oleks selline käik üllatav, sest Eesti sotsiaalpoliitikas niisuguseid päris suure kaaluga otsuseid nii ootamatult – vastupidiselt kinnitustele – ei tohiks teha, see on ikka mäng inimeste tervisega. Aga minu küsimus on välisminister Margus Tsahknale. Jällegi, mitmel korral – mul on korduvad küsimused väga tihti – olen siin pöördunud näiteks siseministri poole küsimusega, et kui teistes riikides on asjad lahendatud

valimisõigus ära, sest nad mõjutavad niimoodi konkreetselt poliitikat. Siseminister on öelnud, et see õõnestaks meie julgeolekut. Kas teie välisministrina oskate öelda, kas teised riigid või rahvusvaheline avalikkus hakkaks meid hukka mõistma, kui me teeksime oma riiklusele täiesti automaatselt loomuliku iseseisva otsuse ja võtaksime kohalikel valimistel mittekodanikelt miks me ei ole siin saalis seda seadust või põhiseaduse muudatust arutanud ja otsustanud, on ju poliitilise kokkuleppe puudumine koalitsioonis.

See tähendaks mitte ainult ühe või teise riigi kodanikelt, vaid laiemalt kolmandate riikide kodanikelt valimisõiguse äravõtmist, mis võib olla natuke ebaproportsionaalne. Aga noh, see on arutelude koht. Nii et kui te küsite minu käest, miks ei ole seda koalitsioonis kokku lepitud, siis seetõttu, et meil pole poliitilist kokkulepet, sest sotsid on hetkel teisel seisukohal.Kui te küsite minu kui välisministri käest, kas see halvaks meie olukorda rahvusvahelises poliitilises võtmes, siis kindlasti mitte.

kiriku organisatsiooni selle osaga, mis levitab Eestis Kremli ja Putini narratiivi ja propagandat. Me tegeleme juba niikuinii nende teemadega. Nii et ma arvan, et meie välispoliitilist positsiooni see absoluutselt ei mõjutaks, pigem, vastupidi, annaks selgemaid sõnumeid.

esimeses sõnavõtus mainisin, et Eesti 200 on mitu korda öelnud, et soovib automaksuerandeid nii puuetega inimestele kui ka lasterikastele peredele. Enne seda, kui te ütlete, et see on laim, [märgin, et] selle kohta on näiteks 17. novembrist artikkel ERR‑is, aga neid artikleid oli hiljem veel. Kahjuks tuleb täna see eelnõu teisele lugemisele ja seal pole neid maksuvabastusi sees. Selle kohta tegi Keskerakonna fraktsioon mitmeid muudatusettepanekuid – mina isiklikult tegin ka selle kohta muudatusettepanekuid –, aga Eesti 200 poliitikud neid ei toetanud. toetasid Eesti 200 esindajad seda, et kõik need sisulised muudatusettepanekud, mida ma just mainisin, seotakse kokku. Isegi kui me tahaksime täna suures saalis täiskogus neid eraldi hääletada, et ka Eesti 200 saaks toetada näiteks puuetega inimeste ja lasterikaste

muudatusettepanekuid hääletada. Kas te saaksite öelda, kust ikkagi tuli see meelemuutus, kui algselt Eesti 200 soovis neid erandeid, soovis seda eelnõu muuta ja paremaks

leevendust mitte ainult automaksu mõttes, vaid laiemalt nende teenuste katmiseks, mille järele neil vajadus on. Ma võin kinnitada endise sotsiaalkaitseministrina, küll juba aastast 2015–2016, et see teema on aastaid laual olnud. Nüüd me selle ühiselt lahendame ja see toob leevendust ka seoses automaksuga.

looduskeskkonda, ja me näeme seisvaid vanu vrakke igal pool? Ka siin me oleme lahenduse leidnud. Minu teadmisel tuleb Kliimaministeerium veel enne teie suvepuhkusele minekut teie ette vastava seadusemuudatusega, mis puudutab liiklusseaduse

Me jätkame täpselt kell kaks algava Riigikogu täiskogu istungiga.